По Програмата за работата на Народното събрание за тази седмица дневният ред за днес включва парламентарен контрол по реда на чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Също така вчера остана недовършена трета точка от Програмата ни за седмицата, а именно Проект на решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. Предлагам да довършим трета точка от Програмата за седмицата след приключването на парламентарния контрол по точка пет. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение

Колеги, да гласуваме предложението.

точка от Програмата ни за седмицата, а именно Проект на решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. Предлагам да довършим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

COVID-19 сертификат в България вече е въведен. Той е въведен за голяма група граждани, включително и децата ни, които ходят на училище. Причините са експертни, медицински и включват факта, че ваксинирането снижава с 63% рисковете от разпространение на заразата, със 70% постъпването в болница и с 90% смъртните случаи. Според научния обзор от октомври 2001 г. ковид сертификатът в текущата му одобрена версия може ефективно да помага в предотвратяване на разпространението на инфекцията и насърчава свободата на движение, като същевременно защитава правото на здраве, доколкото е възможно. седмото народно събрание е избрано, за да представлява пряко българския народ. Следователно COVID-19 сертификатът трябва да важи и за всички народни представители, така както за всеки наш избирател. Макар заповедта на министъра на здравеопазването за ковид сертификата да не покрива изрично съдебната и законодателната власт, би било проява на тежка липса на морал и представителство да не приемем отговорността и да не се съобразим с това изискване и на територията на Тази територия не е дефинирана на базата на работно място, а на базата на място за срещи, дискусии, спорове, решения и законотворчество. Тук идват и граждани, и журналисти, и други лица, поради което има характеристики, надвишаващи тези на работното място. Наш дълг е да служим на българските граждани, но и да заемем лидерска позиция по въпроси, които пряко касаят общественото здраве и благосъстоянието във време на криза. Продължаващото институционално бавене води до нестихващо разпространение на вируса, а с него и до повишена предотвратима смъртност на български граждани, както и ширещото се недоверие сред тях. От нашето несъответно действие или бездействие произтичат измерими здравни неблагополучия именно заради разнородността на сигналите, които подаваме към съгражданите от тази висока трибуна. Когато говорим за дискриминация и права, трябва да отбележим, че най-висшето право, гарантирано в българската Конституция, е правото на живот, утвърдено в чл. 28. В чл. 52, ал. 3 се задължава държавата да закриля здравето на гражданите. Нека не пропускаме и чл. 57, ал. 2, който утвърждава, че не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други. Ролята на зеления сертификат е една-единствена – всеки един от нас, който притежава, чрез него удостоверява, че при контактите си с други хора не ги поставя под необосновано повишен риск и не извършва посегателство върху техния живот и здраве. Това е научнообоснован подход за дефиниране на нива на потенциален риск и съответно управление на този риск чрез предвидените за целта мерки. Това не е изолиран подход в страната ни. Европейският парламент изисква ковид сертификат от 3 ноември, а парламентите на Холандия, Латвия и други държави имат същите изисквания за достъп, дори албанският парламент задължава народните представители и министрите да се ваксинират като проява на държавническо лидерство. За съжаление, прекалено дълго време се занимаваме с тяснополитически дискусии в областта с ясни медицински приоритети, вместо да реализираме лидерство, като пазим най ценното – живота на гражданите в страната в тази извънредна обстановка. Във връзка с гореизложеното бихме искали да цитираме и колегите в парламента, които казаха в началото на този парламент точно в тази зала, наречена от Захари Стоянов свещена: „бихме искали да покажем сговор и достойно поведение, подобаващо на високия морал на народния представител“, да изправим държавата на крака“. България няма нужда от страхливи управници, а от хора, които защитават националния интерес. Днес народът ни заслужава нови и решителни водачи. Нека се обединим зад решение, което ние ще предложим, за да превърнем българския парламент в място, където управленският разум

Уважаеми господин Председател, тук има традиция – който се изказва, да Ви поздрави за Вашата длъжност. Ще се присъединя също към всички останали колеги. Мнението на парламентарната група на „БСП за България“ съвпада с изказаното вчера съображение от председателя на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Днес обсъждаме други детайли за осигуряването на работата на нашите колеги. Това е въпрос на една задълбочена дискусия, която ще бъде проведена в рамките на парламентарната зала и между ръководството на парламентарните групи и ще се вземе решение. Цялата парламентарна група на „БСП за България“ практически има зелени сертификати. Ние не сме против зеления сертификат и никога не сме били против. Бяхме озадачени само от начина, по който той се въведе в България. Беше според нас неумело и това го заявихме съвсем официално. Затова смятам да не удължаваме тази дискусия с непрекъснати изблици на факти и на съображения, а да я оставим за един период в следващите дни, когато тя ще бъде дефинирана и ще вземем съответното положително и за нашия авторитет, и за нашите задачи решение. Мога да кажа само, че не трябва механично да се смесват всички държавни учреждения, те имат своята специфика. Това се казва и от много експерти в областта на епидемиологията. И накрая ще си позволя да кажа нещо. Не може хора, които са представлявали част от проблема COVID-19 в неговото нерешаване,

Уважаеми колеги, когато представители на БСП от тази трибуна започнат да ни казват с назидателен тон какъв е редът, какво можем да говорим, какво можем и какво не можем да обсъждаме, нещата стават страшни в България. А що се отнася до това какво обсъждаме и какво не обсъждаме. Какво толкова се страхувате да кажете, че зеленият сертификат в България трябва да важи или за всички, или за никого?

Та щом този министър не може да си оправи заповедите, не може да си въведе нещата, които да помогнат за справянето с кризата, трябва да бъдем честни и честността изисква да кажем точно това – или правилата важат за всички,

(ИТН): Ще се изкажа като народен представител, който говори само от свое име, а не от името на политическата партия, в която членувам. С това уточнение ще започна. Искам да изкажа моята лична благодарност към „Демократична България“, които за пореден път показват своята пословична последователност в поведението. Вчера те заявиха, че няма да гласуват за предложението на ГЕРБ, днес чухме как всъщност те ще го подкрепят.

„Демократична България“ действително е последователна в своята позиция. „Демократична България“ от самото начало защитава въвеждането на зеления сертификат и ваксинацията, макар да не сме съгласни с начина, по който беше въведен в тези кратки срокове, но не сме заявили от тази трибуна, че ще подкрепим решението на ГЕРБ. Напротив, доктор Симидчиев ясно каза, че ние ще предложим Проект на решение, което цялостно да уреди въпроса, така както имаше разговор на Председателския съвет по тази тема. Не сме заявявали, че вчера така, а днес иначе. В този смисъл готови сме с Проекта на решение. Надявам се да бъде консултиран с парламентарните групи и да може да бъде подкрепен от всички, защото той не ограничава права, а създава ред в хаоса. Благодаря Ви.

Благодаря Ви за това уточнение. Това, как да кажа, успокои притесненията ми в този момент. Но е хубаво, че Вие също смятате, че Народното събрание е мол или ресторант, защото правилата, които са наложени в момента от здравния министър, са за обществени обекти със свободен достъп, като молове, търговски площи над 300 квадрата, ако не се лъжа, градски транспорт. Така че ако това нещо бъде прието, Ви предлагам тук да ядем на банките, да си сложим неща, да се държим като в градския транспорт и въобще да сложим други табели тук.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене. Нямам нищо против всеки от колегите да изказва своето мнение, но ако е възможно да следите за реда от гледна точка на това, че всеки има право да се изказва веднъж по дадената точка. Нямам нищо против спрямо изказването на господин Йорданов, но по същество той се изказа вчера по същата точка, като неангажиращо каза, че личното му мнение е, че той няма да подкрепи. Така че, моля Ви, следете за реда в залата, проверете го. Благодаря Ви.

Първо, благодаря за удължаването. Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Вчера летяха едни изказвания за високата смъртност от COVID-19,

Ще имам време, спокойно. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ много добре знаете, че се борим точно срещу зеления сертификат, който налага ограничения на здрави хора. Искам да призова господин Петков, господин Йорданов, господин Иванов – застанете до нас в борбата срещу зеления сертификат. Не допускайте да бъдете презрени от народа си,

Почитаеми, господин Председател, господа министри, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание върху факта, че редакционното предложение, което нашата парламентарна група направи, ако си дадете усилия да си го припомните или може би да го прочетем още веднъж, всъщност заключва темата, то разширява права, а не ограничава никакви права. Това предложение казва, че човек, който по някаква причина по отношение на зеления сертификат не иска да си го слага или не може да си го сложи, или не…

Казваме: човек, който има някакво специфично отношение към установения ред в страната, може да продължи да участва. Сега, дали Събранието прилича на мол или не, може да се окажат приликите повече, отколкото разликите, доколкото коалиционни преговори се правят в мол, защо пък Събранието да не е в мол? Обърнете внимание отново на това. Няма драма! Какъв специален ред ще обсъждаме? Какъв специален законопроект ще правим, господа, за отношението ни към зеления сертификат? То е просто – или го приемаме, или не го приемаме. Колко пъти да го повторим това нещо? Хубаво, не сте съгласни, че поправката е на ГЕРБ. Внесете абсолютно същата и да се приключи с тази тема. Хората ни се смеят, наистина. Смеят се, просто… Помислете още веднъж! Благодаря, господин Дилов. Заповядайте, господин Зарков. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Може би е нормално, че след прекъсването на разискванията някои от изказващите се, а може би и тези, които ни слушат, са загубили от поглед въпроса, който разискваме. Всъщност уважаемият професор Балтов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС предложи вчера към Проекта за решение, даващ право на депутати да заседават дистанционно, ако са болни от ковид или под карантина, да се добавят и тези, които нямат зелен сертификат. Като че ли защитаващите това предложение не си дават сметка, че то съвсем не въвежда задължения за народните представители да дадат пример на българите, че са титуляри на такъв сертификат, а точно обратното – то би довело до това тези, които нямат такъв сертификат, да имат повече права от тези, които имат. Тъй като народен представител, който няма сертификат, ще може да избира дали да идва тук, или да заседава онлайн, докато тези, които имат сертификат, ще бъдат задължени да работят само тук. Сертификатът е механизъм, който би трябвало да дава повече възможности за действия, а не обратното – това е логиката му,

От ГЕРБ използват темата, за да засвирят на струната, че депутатите считат себе си за нещо повече от другите. И това дълбоко залегнало в обществото ни, в общественото ни съзнание чувство има, разбира се, своите основания. Но те съвсем не са свързани със зелените сертификати, уважаеми дами и господа от ГЕРБ. Не е зеленият сертификат картата, която народни представители размахват в лицето на полицая, който ги спира за превишена скорост! Не е номерът на зеления сертификат онзи, който диктуват, когато се обаждат на някого, за да уреждат поредната „калинка“! Не е зеленият сертификат причината в продължение на 10 години пенсиите да не бъдат индексирани, а депутатските заплати… ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА И въобще не става дума за депутати и зелени сертификати, а за приложението на закона спрямо властта. Чудя се

отношението на депутати и властници към закона. Оттук беше казано, че депутатите и властите се държат като богоизбрани и това е тема, струва ми се. Опозицията има важна роля и аз Ви пожелавам да я играете качествено да държат властта в непрекъснато напрежение именно по тази тема – начинът, по който те я употребяват или злоупотребяват с властта, което означава всъщност да се държите като много опозиционери преди Вас. Истинската промяна обаче ще дойде, ако новите управляващи се държат коренно различно от Вас и това трябва ясно да си го кажем, защото това, уважаеми дами и господа от новото мнозинство, което надявам се ще се състави, е тест пред нас – не ковид тест, а истинският политически тест. Нека ясно си кажем, че така, както ваксините са единственото средство за овладяване на пандемиите, реформите на съдебната система са единственият сигурен гарант за отношението власт – граждани. граждани. Но това е друг дебат, господин Председател. Вие сте прав за това, надявам се скоро да имаме възможност да го водим и него. Благодаря Ви за вниманието. Няма реплики. Други изказвания по темата? Няма. Заповядайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, доста съм изненадана от липсата вече трети ден на решение по една толкова според мен категорично ясна тема. Темата наистина в момента не е за или против зеления сертификат. Ако трябва да водим и този дебат – именно тук, в парламента, е мястото, където да го правим, и вероятно ще се наложи да го водим. Темата не е и за и против ваксинацията – доброволната ваксинация. Темата не е и за и против състоянието на лечебните заведения в момента. Обсъждаме един проект за решение, който е юридически и логически елементарен, именно – дали народните представители, както всички останали български граждани, трябва да спазват правилата или не? Наистина съм изненадана от един толкова елементарен по своя смисъл въпрос, че се правят включително и дълбоки политически изказвания, засягащи други сфери – на съдебната система, на политическите партии и тяхното състояние, на бъдещите коалиционни споразумения и доказването дали промяната продължава или не. аз наистина съм обезпокоена, ако голяма част от народните представители не разбират защо всъщност е дебатът. Дебатът, уважаеми колеги, е за това дали ние спазваме правилата, защото нашият работодател е българският народ – така, както нашият работодател, като като работник, служител и гражданин е задължен да спазва същите тези правила, които властта, без значение дали е в качеството си на служебен министър, служебно правителство или редовно такова, трябва да спазва. Това, колеги, е големият въпрос. И да, тук не става въпрос за нито една от всички останали теми, които вече – повтарям, трети ден се дебатират в залата на Народното събрание. Много елементарно е, с Вашия вот да изразите подкрепа или неподкрепа за правилата – за правилата, които спазват всички деца, които месеци наред се обучаваха дистанционно, защото, първо, нямаше тестове, после заповедта на здравния министър ги задължи. Сега дори децата, господин Министър, имат избор и техните родители – дали един път в седмицата, в началото на учебната седмица, да правят тест, или да учат дистанционно. Аз мисля, че народните представители би трябвало да се срамуват от това, че пореден ден обсъждаме тема, свързана с правила, които да не важат за нас. Смятам, че това не е добър знак към българските граждани. Как очакваме, че българските граждани ще спазват закони, ще спазват правила? Как очакваме като общество заедно да се изправим пред някое предизвикателство, не само това на ковид пандемията, а всяко друго, ако точно ние не спазваме тези правила? Отново Ви призовавам да помислите, защото в противен случай това наистина ще е един изключително лош знак към нашия работодател – българския народ. Благодаря.

Ще стане по-бързо, ако направя реплика, господин Председател. Госпожо Атанасова, всъщност не съм съгласен с Вас, защото Вие не обяснихте, че няма акт на Народното събрание, който да разпорежда Народното събрание и народните представители да не спазват заповедта. Няма такъв акт, няма решение на Народното събрание, няма закон. Няма акт, който да казва, че ние не трябва да спазваме заповедта, тоест според мен ние трябва да спазваме тази заповед. Въпреки че са се събрали на Председателски съвет председателят и председатели на някои от парламентарните групи, пак повтарям – на някои от парламентарните групи, и са си решили своеволно, че без акт на Народното събрание, че заповедта не важи за народните представители, без да е ясно защо не важи, при положение че то не е акт, който да отменя заповедта на министъра. В тази връзка според мен всички тук, в тази зала, трябва да спазваме заповедта, и всички тук, в тази зала, трябва да имаме зелен сертификат. Тези, които нямат, за мен са нарушители на заповедта на министъра. Така ли е, господин Министър? Защото това е все едно в един магазин да се съберат управителят и собственикът и да решат, че в този магазин няма да се спазва заповедта на министъра. Това основание ли ще бъде Вашите власти да не глобяват посетителите в магазина, господин Министър? Според мен – не. Ако съм прав дотук, Вие направихте ли проверка кои от народните представители имат зелен сертификат? Тези, които нямат, глобихте ли ги? Защо глобявате българските граждани, които обикалят по магазините без зелен сертификат, ако хванете такива? А в същото време съм сигурен, че тук, в тази зала, е пълно с нарушители и Вие не ги глобявате. Моля Ви, господин Министър, да отговорите: ще направите ли проверка? Ето, тук сте в залата, заповядайте на трибуната и ми отговорете: ще направите ли проверка кои са нарушителите в пленарната зала и ще им наложите ли глоби? Благодаря.

Да! Неговото нахалство ме провокира да направя реплика на Вашето изказване, госпожо Атанасова! Явно очаквате да Ви спомена поименно! Ето, правя го. Понеже искахте да обясняваме нещата простичко, да ги кажем пак отново простичко: изискването за зелен сертификат не може да предпоставя посещаване на работно място. Народното събрание е работно място за нас, госпожо Атанасова! Това не е мол или ресторант, в който сте дошли временно да се разходите, да пиете по едно кафе. И понеже от вчера говорите за пример, който ние даваме, кажете какъв пример даде Вашият лидер, когато излезе и каза, че българите се ваксинират с ваксини с изтекъл срок на годност?!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

Дебатът тук по тази точка, както председателят от вчера се опитва десет пъти и повече да обясни, е по отношение на дистанционното гласуване. Това, което каза колегата Зарков, беше, че в този случай просто се иска да се делегират допълнителни права права по отношение на участието в заседанията, а не да се дебатира кой спазвал правилата. И аз, госпожо Атанасова, ще съм Ви изключително, обаче изключително благодарен, ако Вие ми посочите кои правила нарушават народните представители в настоящия случай? Ако не знаете, Вие явно не знаете, то и затова законодателството ни е такова в последните 12 години, Народното събрание не е обществена сграда. За да бъде обявено за обществена сграда, следва да измените редица закони и хората от НСО да не стоят на вратата и да ограничават влизането на гражданите. Ако всички ние обявим Народното събрание за обществена сграда, ще трябва да осигурим достъпа на всеки български гражданин и тези, които отвън стоят и твърдят, че сме убийци, да твърдят това тук, вътре в залата. Така че правилата предполагат да има зелен сертификат за обществените сгради. В настоящия случай Народното събрание не е обществена сграда в никакъв случай, предвид което правилата не се нарушават от никого. Аз също влизам в мола със сертификат, в кафето със сертификат и навсякъде, където е визирано в заповедта, аз влизам със сертификат като всеки български гражданин – и на работното си място, както каза колежката, идвам също със сертификат. времето!“) Така че, моля Ви, обяснете на българските граждани кое точно правило нарушават депутатите, идвайки на работа в Народното събрание? Благодаря Ви. Само, извинявам се, а ние от „Демократична България“ ще внесем нарочно решение, с което

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, не че съм изненадана от нивото, но с цел да Ви ограмотя само ще Ви припомня, и е хубаво, че господин Кацаров е тук, в залата, че съществува Заповед № РД-01-973 от 26 ноември 2021 г. В тази заповед, уважаеми дами и господа народни представители, е описана цялата организация във всички обекти в държавата, в които се въвеждат противоепидемични мерки. Отново повтарям специално за колегата от „Има такъв народ“ по отношение на работодателите – чета т. 31, госпожо Василева: „Работодателите в лечебните заведения, комплексните онкологични центрове, диализни центрове, хосписи, домове за възрастни хора… – и така нататък, организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на тази заповед.“ Част от т. 31 Ви зачитам. Ако искате да Ви преведа какво означава това? Че лекар, медицинска сестра, санитар, за да влезе да упражни своето конституционно гарантирано право на труд, трябва да е ваксиниран или да има съответния резултат от PCR или антигенен тест. Това обаче очевидно е много по-различно от всички нас, които тук упражняваме своята конституционно регламентирана дейност. В този смисъл е и друга точка от заповедта – по отношение на българските учители, които влизат по същия начин на работните си места, по отношение на българските деца, по отношение на българския бизнес, в който, за да работят, служителите са длъжни или да са ваксинирани и да имат сертификат, или да доказват

Тишина, моля Ви! Само от трибуната. ще водим дебат и Вие ще имате самочувствието да се приравните с работещите лекари. Това не знам как да го нарека, но в никакъв случай,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, бях наречен „нахален“. Ако си нахален, когато искаш народните представители да спазват законите и Конституцията на тази страна, всъщност да спазват клетвата, която са поставили миналата седмица, то – да, аз съм нахален и ще продължа да бъда нахален. Ще продължа, госпожо Василева, да искам Вие тук да спазвате законите и Конституцията на страната, част от които е и заповедта на министъра.

Одеве помолих да дадете думата на министър Кацаров, за да каже дали ще глоби нарушителите в тази зала. Настоявам отново да дадете думата на министъра, за да каже дали ще глоби нарушителите. Благодаря. Господин Председател, искам да помоля да влезете в роля за това, което трябва да се спазва в тази зала и да го съблюдавате. Много моля да въведете някакъв ред, защото хората, които за дванадесет години доведоха България до просешка тояга, си позволяват (шум и реплики от

В залата нямат обслужващия персонал на ВМРО-БНД, за да ги подкрепя, и те няма да управляват. Да, тук е „Демократична България“ – може някога пак да са Ви съюзници, но в момента трябва да разберете, че не управлявате и не може да определяте дневния ред на парламента… ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Господин

е предложение за прекратяване на разискванията. Има ли обратно становище? Заповядайте.

което видимо направихте и затова замълчахте, процедурата за прекратяване на дебатите важи единствено и само за дебати по второ четене на законопроекти. Не за предложения за решения… (Реплика от народния Не за проекти за решения, нито за проекти за декларации и така нататък, или за първо четене. Важи единствено и само за второ четене. Благодаря. Други изказвания по темата има ли? (Реплики: „Няма.“) Прекратявам дебатите тогава. Нека преминем към гласуване на предложението на професор Асен Балтов за допълване на основния текст по следния начин: В заглавието на Решението: след думите „COVID-19“ да се постави текстът „както и липса на зелен сертификат“. В диспозитива на Решението: в началото на диспозитива, отново след думите „COVID-19“ да се добави текстът „както и липса на зелен сертификат“. И в точка 1: – след думите „COVID-19“ отново да се постави текстът „както и липса на зелен сертификат“. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на предложението на професор Асен Балтов. Гласувайте.

За обяснение на отрицателен вот – заповядайте, господин Тонев.

уважаеми колеги! Вече втори ден дебатираме нещо, което не е в дневния ред. Взех думата, за да дам обяснение защо гласувах против. Гласувах против, както и по-голямата част от нашата парламентарна група, защото точката в дневния ред указва само какви ще бъдат правата за дистанционно гласуване. Опитът за изместване на дебата в друга посока указва съвсем други неща. От „Продължаваме Промяната“ всички сме със зелен сертификат, всички сме ваксинирани, всички подкрепяме този сертификат. От „Продължаваме Промяната“ бяхме първата политическа партия, която направи предложение за създаване на регионален сертификат въз основа на нивата на антитела. за отношението на Народното събрание трябва да бъде проведен в отделна точка, най-вероятно следващата седмица. Затова си позволихме да гласуваме против, за да не превърнем Народното събрание в един хоум офис и да оставим дебатите тук наживо. Както виждате те се провеждат с голяма доза заряд. Благодаря Ви. Благодаря, господин Тонев. Уважаеми колеги, моля сега да преминем към гласуване на основния текст, предложен от група народни представители от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Моля Ви, режим на гласуване.

на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19.

заседанията на парламента. И в рамките на този дълъг дебат, който се води тук, ние много ясно казахме какво смятаме за отношението на народните представители към спазването на правилата за зеления сертификат. Това беше причината да гласувам против, защото там го нямаше нашето предложение, което беше отхвърлено от Вас. Това, което мога да кажа оттук нататък, е, че при последващ дебат за зеления сертификат нашата позиция по отношение на него ще бъде преразгледана. Ние настояваме, след като той няма да важи за тази зала, да не важи за никъде. Надявам се, че при последващ дебат Вие също ще направите това, за да бъдем както всички останали хора в тази държава. Благодаря Ви. Благодаря, господин Биков. Заповядайте за декларация.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да прочета декларация от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ, като държа да обявя, че не сме претърпели катарзис от вчера – нашата позиция е непроменена. последните месеци Родината ни се намира във все по-нарастваща криза – криза политическа, криза здравна, но и криза икономическа, която пряко рефлектира все по-негативно върху ниските доходи и несигурния поминък на българските граждани. Всички ние наблюдаваме как растат стремглаво нагоре в последните месеци в широки амплитуди цените на тока за фирмите – два пъти за последните два месеца. Растат нагоре и цените на горивата – с около 50% за течните горива в последните шест месеца. И като естествена последица неминуемо започнаха да растат нагоре и цените на храните от първа необходимост. Дори задминават вече европейските нива. Всичко това в ситуация на неадекватни и противозаконно налагани ограничения на гражданите и бизнеса от страна на изпълнителната власт. представител Десислава Атанасова) търговски обекти без така наречените зелени сертификати. Търговци в ресторантьорския и туристическия бранш са почти ежедневно тероризирани от и другите държавни органи, изискващи от тях да не работят, ако техните служители и клиенти не са ваксинирани и не разполагат с такива сертификати, а работодатели задължават своите работници да се ваксинират и уволняват ежедневно служители, които не разполагат с ваксинация или сертификати. Всички тези гореописани тенденции са за продължаващо увеличаване на цените. И за никого не е ясно дали и кога то ще спре. Малките фирми изнемогват заради все по-скъпия ток и покачващите се цени на суровини и материали, а гражданите притеснено очакват допълнително покачване цената на тока за бита от 1 януари, което, наред с по-скъпия газ и парно, значително ще увеличи броя на българите, които живеят под линията на бедност. Това е особено осезателно в по-малките населени места, където доходите са значително по-ниски от тези в столицата, но разходите на хората са същите. Те са не по-малки. Тази обстановка на неадекватни и противозаконни рестрикции и ограничения за гражданите и бизнеса от страна на изпълнителната власт, съчетани със стремглавото покачване на цените на суровините и горивата, неминуемо води страната към една много тежка предстояща зима, оцеляването от която за много хора не е никак ясно. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме притеснени, че до момента служебното правителство, чиито представители имаме днес тук, не прави нищо, за да облекчи затягащия се хомот около гражданите и за увеличаващите се разходи на бизнеса въпреки лошите перспективи в най-близкосрочен период. Притеснени сме и от това, че част от партиите, заявяващи промяна в полза на хората, сякаш неглижират тази тема понастоящем, улисани в политически пазарлъци помежду си по отношение на коалиционни споразумения и формули за разпределение на министерски постове, докато българският народ очевадно изнемогва, чакайки да разпределят държавната софра. Затова ние от парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ настояваме за предприемане на спешни мерки от страна на изпълнителната власт, както и за законодателни мерки, които да намалят финансовото бреме върху българските домакинства, от една страна, и да подпомогнат дребния и среден бизнес да оцелее в тази нерегулирана и неконтролирана ситуация на свободно покачване на всички цени, което според нас може да стане с премахване на ограниченията за бизнеса, убиващи малките и средните фирми; с намаляване и премахване на ДДС за някои стоки и услуги; и с пряка финансова помощ за най-бедните български граждани. Такива мерки според нас следва да залегнат и в проектобюджета за следващата година, тъй като причинените икономически проблеми и неуредици от правителството на ГЕРБ и така наречените Патриоти, и двете служебни правителства, неминуемо ще се пренесат и през 2022 г., дори и да бъде реагирано на тях в спешен порядък и в настоящия момент. Като организация, чиято политика е насочена пряко към българските граждани, ние не можем да не обявим тук своето притеснение, че ако сега, ако в този момент незабавно не бъдат предприети спешни мерки в подкрепа на българските домакинства и работещите фирми, управляващите, бъдещите управляващи, ще бъдат принудени да се сблъскат с общественото недоволство на хиляди бедни и гладни хора, получаващи 300 лв. пенсия и даващи 200 от тях за ток, а останалите 100 лв. за лекарства. Ще се сблъскат с общественото недоволство на хиляди работещи български граждани, които получават 700 – 800 лв. заплата в България и едва успяват да изхранват и да осигурят топлина за своите семейства. Ще се сблъскат и с хилядите работещи, останали на улицата заради масови съкращения във фирмите – с цел намаляване на разходите вследствие високите цени. И всичко това, докато още повече българи продължават да емигрират заради влошаващата се икономическа обстановка у нас. За да се избегне този нелицеприятен, но за съжаление, твърде вероятен сценарий, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ настояваме държавата незабавно да влезе в своята социална функция и да протегне ръка към гражданите и бизнеса, за да ги съхрани и да им покаже, че институциите могат да бъдат на мястото си, за да ги защитят и да им помогнат в трудните времена, в които са поставени не по свое желание. Ние считаме, че само по този начин може да бъде възстановено доверието в институциите, което беше потъпкано през последните десетилетия в полза на частни икономически интереси, оцветени в един или друг партиен цвят, или насочени към едно или друго чуждо посолство.“ Благодаря Ви. Да живее България!